Vladimir (HDZ)** Idemo na slijedeću. - Prijedlog zaključka o Pravilniku o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaćaju pri registraciji motornih i priključnih vozila Ovaj zaključak predlaže Klub zastupnika HNS-a. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu je proveo Odbor za pomorstvo, promet i veze. Predstavnik predlagatelja gospodin zastupnik Željko Vincelj će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Posljednjih mjeseci bili smo svjedoci drastičnih povećanja cijene nafte i žestokih, stručnih i političkih rasprava o uzrocima i posljedicama te činjenice na život građana. Koliko su se cijene goriva još do nedavno činile nevjerojatnima dokazuju i neispunjena obećanja hrvatske Vlade koja je najavljivala zaštitu cijene benzina na granici od 8 kuna za litru a kada se to dogodilo nije poduzela ništa. Štoviše, cijena je odlepršala do 10 kuna. Građanima je preostalo samo nemoćno čekati neka nova poskupljenja, slušati savjete o tome koliko se osoba treba voziti u automobilu te vrlo ozbiljno razmišljati o vožnji biciklom. Zbog velike potražnje i ograničene proizvodnje nafte često iz banalnih razloga dolazi do poremećaja i poskupljenja pa tu činjenicu koriste špekulanti. Stručnjaci procjenjuju da je stvarna cijena nafte uključujući proizvodnju i istraživanje između 30 i 40 dolara po barelu, u svakom slučaju višestruko manje od 100 ili 150 dolara po barelu. Ovaj puta nas je globalna svjetska financijska kriza i recesija spasila od potpuno neprimjerene ekstra visoke cijene goriva. Ovaj puta se naftni cjenovni uragan smirio uz neizbježno pitanje a kad će opet navaliti. U kontekstu ove rasprave treba istaći da benzin svugdje pa i kod nas predstavlja jedan od najizdašnijih izvora punjenja državnog proračuna pa od cijene koju plaća potrošač skoro dvije trećine idu državi kroz PDV, trošarine i naknadu za ceste. Dakle, ako želimo voziti automobil imamo li izbora kad su s jedne strane veliki igrači na svjetskoj sceni i spekulanti na koje ne možemo utjecati a s druge država koja je dokazano ni u kriznim trenucima nije sklona niti vatrogasno intervenirati u onom većem dijelu cijene benzina u zoni njezine odgovornosti. Imamo, trenutno je najbolje rješenje koje građanima preostaje vožnja na plin koja je još uvijek znatno jeftinija od benzina i dieselskog goriva. Nije nevažan podatak da je Europska unija usvojila preporuku prema kojoj bi do 2011. godine cijena autoplina trebala biti najmanje 50% niža od cijene euro-supera. Autoplin u Hrvatskoj je već i danas više od 50% jeftiniji od benzina i diesela. Upravo bi autoplin za Hrvatsku trebao biti veliki potencijal jer ga mi za razliku od mnogih drugih zemalja sami proizvodimo i to u dovoljnim količinama. No, da li tu prednost znamo i želimo iskoristiti. Za sada sigurno ne. Naime, u Hrvatskoj ne samo da ne postoji nikakav oblik stimulacija građanima da se voze uz pomoć autoplina nego čak postoji dodatan namet onima koji to čine sadržan u članku 5. Pravilnika o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta prema kojem vlasnici vozila s pogonom na plin prilikom registracije vozila dakle svake godine plaćaju 550 kuna više od vlasnika vozila na benzinski ili diesel pogon. Dodatna naknada još je veća za dostavna, teretna vozila, autobuse i slično te iznosi 2 tisuće kuna. Tu uvećanu naknadu Hrvatska narodna stranka smatra stručno i logički pogrešnom, dapače diskriminirajućom za vlasnike vozila s pogonom na plin i tvrdimo da ju treba ukinuti odnosno izjednačiti troškove naknade za uporabu javnih cesta koje se plaća pri registraciji vozila za sva vozila neovisno o tome koje gorivo koriste za pogon. Prošle godine na Veleučilištu Velika Gorica održan je Okrugli stol na temu "Autoplin" na kojem su se eksperti znanstvenih i privrednih institucija složili u slijedećem. Rezultati ispitivanja kakvoće zraka u rezidencijalnom dijelu grada Zagreba upućuju na povećane vrijednosti emisije štetnih plinova i onečišćenja zraka. Stoga se preporuča uporaba dostavnih vozila, taxi vozila, komunalnih vozila i drugih vozila javnog prijevoza na autoplin. Zatim, unije daju poticaje za ugradnju autoplina te promociju novih vozila na autoplin upravo zbog dobrobiti tih goriva za zaštitu okoliša ali i zbog poticanja industrijske proizvodnje. Zatim, u Republici Hrvatskoj postoji mogućnost poticanja potrošnje autoplina jer je to domaći proizvod kojeg ima dovoljno za daljnju ekspanziju što je u skladu s politikom Europske unije prema kojoj je obveza uporaba 20% voznog parka na alternativna goriva. I na kraju, nužno je ukinuti dodatne doprinose pri registraciji vozila na autoplin što bi bio poticaj vlasnicima poduzeća koji imaju veliki vozni park kao trgovački lanci, dostavne usluge i slično a u cilju rasta domaćeg gospodarstva u srednjim i većim tvrtkama. Hrvatska narodna stranka na tragu opravdanih stručnih zahtjeva ali i potrebe građana za jeftinijim prijevozom smatra da Hrvatska država treba hitno ukinuti dodatne namete korisnicima autoplina pri registraciji vozila. Za mnoge privrednike bi i samo ukidanje tog nameta pri registraciji vozila bilo motivirajuće za prijelaz na autoplin. Građane bi pak trebalo posebno stimulirati da svoja vozila prilagode na pogon autoplinom. To se može jednostavno učiniti priznavanjem osobnih ulaganja građana u instalacije za autoplin kao porezni odbitak. K tome, Ministarstvo gospodarstva trebalo bi čak i bespovratnim državnim poticajima za malo i srednje poduzetništvo stimulirati privatno poduzetničku inicijativu za postavljanje punionica autoplina u Hrvatskoj. Trebalo bi to čak i kad kod nas ne bi postojao interes za auto plin, jer taj interes postoji u Europi i svijetu, a mi kao turistička zemlja trebali bi znati da je to jedan od segmenata dobre turističke ponude. U trenucima ukupnog inflatornog udara, kada građani gube bitku sa cijenama, mnogo bi im značile stimulativne mjere za prijelaz na vožnju uz auto plin. Plinski uređaj se može ugraditi u svaki benzinski motor. Nedostataka u korištenju skoro da ih nema, osim gubitka 20 do 30% prostora u prtljažniku, gubitak snage motora je skoro zanemariv. Zato je popis prednosti respektabilan. Apsolutno je siguran od eksplozije, bez obzira što je zbog nešto manje energetske vrijednosti plina potrošnja auto plina veća za cca 10% od benzina, financijska ušteda na ovom gorivu je gotovo 50% uz tendenciju i povećanja te uštede. Propan- butan kao nuz proizvod kod nafte i prirodnog plina manje je osjetljiv na rast cijena što u najmanju ruku znači održavanje te razlike. S prijeđenih 15 do 20 tisuća kilometara godišnje ostvari se povrat investicije u plinski uređaj u prvoj godini eksploatacije. Nakon prijeđenih 200 do 250 tisuća kilometara ili za otprilike desetak godina, visina uštede bit će dostatna za kupovinu novog vozila srednje klase. Zanimljivo je da vožnja na plin nije stekla veliku popularnost samo u siromašnijim zemljama. Preteče ugradnje plina u motorna vozila i zemlje gdje ima najviše automobila na plinski pogon su Italija i Nizozemska koje svakako ne spadaju u siromašne zemlje. Uporabom auto plina povećava se vijek trajanja motora za čak 35%, tiši je i mirniji rad motora, smanjeno je zagađenje okoliša. Puno su čišći ispušni plinovi u odnosu na dizelske motore ne ispuštaju dim krute čestice i sumporne okside, a u odnosu na benzinske motore ne ispuštaju olovo, proizvode manje ugljičnog dioksida i ne razgradivi ugljikovodika. Smanjena je potrošnja motornih ulja, čistije je ulje u motoru, produžuje vijek trajanja katalizatora i auspuha, veća je vrijednost pri prodaji vozila. Uporaba auto plina doprinosi smanjenju kiselih kiša, globalnog zatopljenja, zagađivanja vode i zraka. Kao ekološko gorivo zbog puno manje količine štetnih spojeva u ispušnim plinovima, većina europskih zemalja daje olakšice vlasnicima vozila sa ugrađenom plinskom instalacijom. Švedska je prošle godine za svako kupljeno ekološko vozilo odobrila olakšicu od tisuću 500 dolara. U godinu dana primjene olakšica građanima je dato preko 120 milijuna dolara. Rezultat, nakon godinu dana primjene, svako treće prodano vozilo je ekološko. U Japanu sva taxi vozila trebaju imati pogon na plin. U SAD-u policija i ostale državne institucije zakonski moraju imati vozila na alternativni pogon. Italija subvencionira ugradnju plina u vozila, u Španjolskoj i Austriji auto plin se koristi u javnom prijevozu. Procjenjuje se da je okvirna brojka od najmanje 9 milijuna vozila s pogonom na plin u svijetu u daljnjem velikom porastu. Svjetska udruga za propan plin prognozira da će do 2010. godine samo u Americi 17 milijuna vozila biti s pogonom na auto plin. Procjenjuje se da danas u Hrvatskoj postoji 45 tisuća automobila na plin. Niti općom klimom niti brojem punioca plina, niti regulativnom ne kažemo da želimo, da je interes Hrvatske da ih bude puno više. Umjesto olakšica i stimulacija, naši građani se svake godine kazne s 25 milijuna kuna kod registracije vozila, želeći im valjda reći da rade nešto loše s tim što imaju plin u vozilu. Evo i na ovu inicijativu Hrvatske narodne stranke da ukine barem poseban namet pri registraciji vozila na auto plin, Vlada odgovara da neće, jer plinaši su dovoljno nagrađeni tim što naplaćuju jeftini plin za razliku od benzinaca i dizelaša koji u cijeni goriva plaćaju naknadu za ceste. Ironičan i ciničan stav, ako ništa drugo, jer imamo dosta svog plina, pa smo gazde u svom dvorištu i nećemo cviliti zbog svjetskih špekulanata. Osim toga Vlada zaboravlja da naša vozila najčešće i dalje imaju ugrađenu kombinaciju korištenja benzina i auto plina, pa će građani usprkos auto plinu dijelom i dalje plaćati naknadu za ceste u cijeni benzina. Osim toga, država bi novac koji bi izgubila kroz porezne olakšice ili zbog manjih naknada za ceste, nadoknadila korisnima i smanjivanjem troškova u zaštiti okoliša. Pa i Vlada je potpuno kontradiktorna u svom obrazloženju zašto ne prihvaća HNS-ov prijedlog za ukidanje ovog diskriminirajućeg nameta. Jer kaže da godišnju naknadu za korisnike javnih cesta, plaćaju sva vozila registrirana u Republici Hrvatskoj, jer svojom masom osovinskim opterećenjem, te prijeđenim kilometrima oštećuju cestu, bez obzira na vrstu pogonskog goriva. To kaže Vlada, a istovremeno onima sa auto plinom uvodi dodatan namet koji nemaju benzinci, pravdajući taj postupak time što je cijena benzina manja i u njoj nema trošarine od kunu 20 po litri za ceste. Ovdje se miješaju kruške i jabuke, jer Ministarstvo prometa u pravilniku kojim utvrđuje godišnju naknadu za korištenje javnih cesta koje se plaća pri svakoj godišnjoj registraciji vozila, mora poštivati ovaj načelan, ispravan i logički stav, da svako vozilo treba platiti tu naknadu bez obzira na vrstu goriva koju troši. Istu, a ne za nekoga veću, jer mu je pogonsko gorivo jeftinije. Problem učešća posebne trošarine za ceste u cijeni goriva, pa tako i auto plina treba se rješavati na razini Ministarstva financija to jest cijene auto plina, ako je potrebno. Ponavljam, ako je potrebno. Nakon što se odvažu koristi koje država ima na planu smanjivanja troškova u zaštiti okoliša zbog korištenja auto plina. Ja sam uvjeren da bi država ipak zaključila da ne treba uvesti trošarine za ceste u cijeni auto plina, jer su koristi od korištenja auto plina u sferi zaštite okoliša dovoljno velike da kompenziraju taj nedostatak. I ne samo koristi u sferi zaštite okoliša, nego i mogućnost da se stimulativnom cijenom auto plina sva količina tog goriva kojeg Hrvatska ima u dovoljnim količinama proda doma. U prilog toj tezi prenosim podatak da se na godinu u Hrvatskoj potroši oko 200 tisuća tona ukapljenog naftnog plina, od čega cca 60 tisuća tona za pogon auto plina po cijeni od 3 kune 35 lipa, a ostatak od cca 150 tisuća tona izvozimo u Europu. Vidimo da su ogromni potencijali u povećanju korisnika autoplina u Hrvatskoj. To je jedini energent kojeg imamo u dovoljnim količinama i puno više od toga, a modernizacijom rafinerija u sklopu energetske strategije Republike Hrvatske potencijal proizvodnje ukapljenog naftnog plina diže se i na 500 tisuća tona ukapljenog naftnog plina godišnje i više nego dovoljno da se uskoro i trećina motornih vozila u Hrvatskoj vozi na autoplin. Kada bi država poslala pozdravnu poruku građanima i privredi za to u vidu ukidanja ovakvih besmislenih nameta, ali i uvođenjem olakšica za prilagodbu vozila na autoplin. U krajnjem slučaju da i sve te koristi još uvijek nisu dovoljne da nadoknade državne prihode od njezine zlatne …/Govornik se ne razumije./… nafte, potrošači autoplina mogu platiti i neku manju naknadu za ceste u cijeni autoplina i dalje će njihov plin biti mnogo jeftiniji od benzina. Ali to i nije razlog da se ne ukine ova diskriminirajuća odredba u pravilniku o visine godišnje naknade za uporabu javnih cesta kojom se šteti građanima koji koriste autoplin. Osnovno je da se ukine diskriminirajući namet korisnicima autoplina kod registracije vozila jer je on protiv logike te naknade, a visina cijene autoplina i uključenost ili ne trošarine trošarine za ceste u njoj je problem za sebe i treba ga nakon sveobuhvatne analize posebno rješavati. Naglašavam, posebno cijenom autoplina. Po pravilniku se novac pri registraciji vozila uzima iz točno utvrđenog razloga, uništavanje cesta. Ne može se dodatni novac uzeti za to jer neko vozilo koristi jeftinije gorivo od uobičajenog ili pretežnog goriva. To nije u duhu pravilnika, to je protuzakonito. Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa izgleda da ne živimo svi u isto vrijeme. Ja mogu razumjeti da ste vi ovaj govori pripremali prije par mjeseci kad je cijena barela nafte bila 150 dolara ili da ste dobili taj govor kad je cijena tada bila tolika, je danas cijena nafte 53 dolara po barelu. Danas govoriti o cijeni od 150 dolara je doista deplasirano. Druga je stvar govoriti o zaštitnoj cijeni od 8 kuna, isto je deplasirano i danas cijena goriva daleko ispod 8 kuna. Potpuno deplasirana rasprava, sa činjenicama koje ne stoje, sa netočnim činjenicama. Prema tome, kolega mogli ste barem taj uvodni dio govora prilagoditi današnjem vremenu, a ne čitati ono što ste pripremali prije par mjeseci. Mislim da bi, barem bi bilo korektnije. Kakva će biti cijena

Kao što znate, Vlada nije suglasna sa ovim prijedlogom HNS-a i kao što je i poznato i nadležni Odbor za za pomorstvo, promet i veze je također isti stav zauzeo. Prije nego se osvrnem na sam prijedlog, dozvolite samo da iskomentiram i prozivku Vlade o neispunjenim obećanjima, doduše odnosi se na prošli mandat, ali kako je kontinuitet možemo s ove pozornice to demantirati. Obećanje od 8 kuna branjeno je do datuma kada je to obećanje bilo dano, točno do tog datuma, a nakon toga pod pritiskom svjetske cijene nije se mogao ta brana i ta najava realizirati i dalje, dakle povećanje koje je dato bilo je državno do datuma do kojeg je bilo dato, a naravno sve ostalo je već rečano i svima poznato i pogrešno je svakako reći da je Vlada bila kriva za cijenu od 9, pa blizu 10 kuna, kao što bi krivo u ovom trenutku budimo realni bilo reći da je zaslužna za cijenu od ispod 8 kuna, odnosno 7,6 kuna koliko je trenutno Eurosupera 95. Što se tiče samog prijedloga, jednostavno ne da nije neutemeljen, nego je potpuno logično da vozilo koje je pogonjeno plinom ili vozilo koje je pogonjeno na bilo koji drugi energent jednako uništava, jednako troši cestu, a naknada o kojoj govorimo, a koja je definirana pravilnikom o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, ta naknada prihod je Hrvatskih cesta i Hrvatskih autocesta i namijenjena je upravo efektu koja vozila koje tu cestu koriste svojim habanjem ceste polučuju. Dakle, potpuno je logično postavljeno teza da i vozila bez obzira na pogon, u ovom slučaju govorim o autoplinu sva vozila moraju na približno jednak način učestvovati u naknadi za trošenje, odnosno uporabu cesta i autocesta. Međutim, čak i ovoj računici, čak i ovoj postavci sa 550 kuna po osobnom vozilu, odnosno 2 tisuće kuna po svakom drugom vozilu teretnom autobusu, dolazimo do vrlo jednostavne računice, a to je da simulacijom troška od samo 10 tisuća kilometara na godinu, a što je svakako ispod prosjeka prosječne kilometraže, prosječnog vozila, kroz naknadu u cijeni benzina od 1,2 kune po litri goriva, vozač, odnosno vlasnik vozila na benzin plati s prosječnom potrošnjom 10 litara i 10 tisuća kilometara dakle tisuću 200 kuna za ceste i autoceste, a da vlasnik vozila na plin potroši, odnosno uplati u tu namjenu 550 kuna. povećanjem prosječne kilometraže na 15 ili 20 tisuća ta se razlika povećava tako vlasnik vozila koji prijeđe 20 tisuća kilometara, a prosječno potroši 10 litara na 100 kilometara uplati u ime naknade 2 tisuće 400 kuna Hrvatskim cestama i Hrvatskim autocestama dok vlasnik vozila na plin uplati i dalje 550 kuna. Točno je da je približno 25 milijona će biti ove godine i s te naknade uplaćeno u proračune Hrvatskih cesta, Hrvatskih autocesta od vozača svih vozila na autoplin je s ista razina naknade po litri goriva, ta bi naknada bila 60 milijuna kuna bi platili svi vozači vozila na autoplin. Dakle, i ovim konstalacijama, i ovim odnosima naknadu koju plaćaju vlasnici vozila na autoplin više je nego dvostruko niža od prosječne naknade koju kroz potrošnju goriva plaćaju vlasnici vozila na fosilna goriva, dakle na benzin i na dizel. Nadalje, Europska komisija je 2000. godine u svom dokumentu Zelena knjiga o sigurnosti opskrbe energijom jedan dio, u jednom dijelu odredila da do 2020. godine preporučuje zemljama članicama 20% klasičnih fosilnih goriva zamijeniti alternativnim gorivima, a time projekcija je otprilike polovica odnosi se i na zamjenu auto plinom u prometu. Hrvatska će naravno i u sklopu pridruživanja Europskoj uniji i u sklopu praćenja i politike zemalja članica Europske unije prilagoditi svoju politiku, svoje politike odgovarajućim strategijama, odgovarajućim dokumentima u ovom slučaju ovoj konkretnoj Zelenoj knjizi o sigurnosti opskrbe energijom, pa je tako u izradi i sveukupna strategija poticanja i uvođenja plina u promet. Kroz tu strategiju i akcijski plan sveobuhvatnim će se mjerama stimulirati i eliminirati bojazan da bi uvođenje auto plina u cestovni promet postalo neisplativo što se na žalost nekim špekulacijama o drastičnim povećanjima plina počelo počelo realizirati i svakako da jest cilj uvođenje i daljnje poticanje isplative razlike za uvođenje auto plina u promet. Na kraju evo još jedna samo činjenica, a to je da prilikom tehničkog pregleda vozila na auto plin ne plaćaju naknadu za provođenje eko testa dok sva ostala vozila to plaćaju. To naravno nije velika naknada, ali ovdje ju navodimo kao činjenicu. Naravno kroz samu strategiju i akcijski plan koji će tome slijediti, mjere će biti sistematizirano poredane i uvedene i sa ciljem da se ovaj proces, a pozitivan proces i u najvećem dijelu vašeg izlaganja možemo prihvatiti argumentaciju se nastavi i da se uvođenje auto plina u cestovni promet bude jedan od ciljeva. Hvala lijepo. Hvala lijepo gospodine tajniče. Imamo jednu prijavu ispravka navoda, uvaženi kolega zastupnik Arsen Bauk. Izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Ispravio bih jedan i pol netočan navod gospodina državnog tajnika. Dakle rekao je, pogrešno je reći da je Vlada kriva za onu cijenu od benzina od 9 i nešto što je bila. To je u jednom dijelu pogrešno reći, u jednom dijelu je točno reći, jer smo mi kada je ta cijena bila aktualna upravo upozoravali da zbog povećanja cijena benzina se drastično povećavaju prihodi državnog proračuna po litri cijene benzina i predlagali smo dakle da se na taj način održi ta cijena, a da je tome tako govori i to da je zbog toga izbalansiran proračun za 2-3 milijarde kuna čini mi se. od 7, da je pogrešno reći da je Vlada zaslužna za cijenu od 7 kuna. To je isto djelomično točno, međutim tko je onda zaslužan za to da imamo najskuplji benzin u regiji, skuplji od Slovenije, Bosne i Hercegovine i ostalih susjednih zemalja. Zahvaljujem. Hvala. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Ne. Idemo onda na raspravu. Otvaram raspravu. U ime kluba Hrvatske demokratske zajednice, uvaženi kolega zastupnik Živko Nenadić. Izvolite. predlaže ukidanje članka 5. Pravilnika o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta, a on kao što ste čuli, taj članak 5. propisuje da vlasnici automobila koji imaju pogon na plin plaćaju 550 kuna naknade. Godišnji iznos naknade za korištenje javnih cesta plaćaju sva vozila koja su registrirana u Republici Hrvatskoj, jer vrsta pogonskog goriva ne utječe na potrošnju ceste, odnosno vozilo određene mase podjednako će uništiti cestu bilo da je pogon dizelski, benzinski ili plinski. Vlasnici vozila na benzin i dizelski pogon prilikom kupnje goriva u cijeni jedne litre goriva plaćaju jedan cijeli niz dodataka na gorivo kao što su trošarine, naknada za gradnju cesta, autocesta itd. dok vlasnik vozila na plin plaća samo cijenu goriva uvećanu za dodanu vrijednost i zbog toga mu je onih 550 kuna, odnosno 2.000 kuna za ajmo ajmo tako reći teretna vozila. Sam predlagatelj je izračunao da ukoliko bi se ovaj članak ukinuo, odnosno oslobodio ove pristojbe vlasnike automobila koji imaju pogon na plin, da bi to iznosilo negdje oko 24 milijuna, ovdje piše 24 milijuna 750 tisuća kuna, a i državni tajnik je to sada potvrdio da je to negdje 20, iznos od 25 milijuna kuna. Sada se doista postavlja pitanje tko će nadoknaditi tih 25 milijuna kuna godišnje. Hoćemo li to dati iz proračuna, dakle svi porezni obveznici ili da i ovih 25 milijuna kuna prebacimo na vlasnike automobila koji koriste pogonsko gorivo benzin i dizel. sam državni tajnik je iznio da 50% i više od 50% jedan prosječni prosječna potrošnja godišnja goriva vlasnik na dizel ima već određeni popust. Dakle klub HDZ-a smatra da naknadu za korištenje cesta trebaju plaćati svi vlasnici svi vlasnici vozila, a ne samo oni koji imaju pogon na plin, jer cestu jednako rabe i troše svi i iz tih razloga ne podržava ovaj prijedlog kluba HNS-a. Hvala Hvala lijepo. Jedna prijava ispravka navoda, uvaženi zastupnik kolega Goran Beus. Izvolite. **Beus Richembergh, Goran (HNS)** Evo kolega Živko kaže da se ne zna kako bi se nadoknadila ova 24 milijuna ubrana od ovih 45 tisuća vozila. Postavili ste retoričko pitanje, a tko bi to trebao nadoknaditi. Mislim da to nije dobro postavljeno pitanje jer je poznato tko bi to trebao nadoknaditi. Naime na djelu je jedna nevjerojatna pljačka i šverc fosilnim gorivima u Republici Hrvatskoj. Pogledajte jučer pristigli odgovor potpredsjednika Vlade Polančeca na moje zastupničko pitanje pa ćete vidjeti, ako malo bolje pročitate kakav se skandal valja iza brda. Za nekoliko tjedana vidjet ćete šta to znači kada država zatvori oči pred tri i pol milijarde litara švercanoga goriva na koje nije plaćena nikakva naknada niti PDV. Hvala lijepo. Ali nismo ispravili nikakav navod. O tome ćemo valjda jednom drugom prilikom. A sada u nastavku u ime Kluba zastupnika SDP-a uvaženi kolega zastupnik Boris Šprem. Izvolite gospodine zastupniče. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine …/Govornik se ne razumije./… suradnik, kolegice i kolege. Dakle, tema je izmjena jednog pravilnika, odnosno donošenje zaključka Sabora da bi se izmjenom podzakonskog akta omogućilo da oni koji ulažu sa svojim novcem u instalacije za mogućnost da se koristi auto plin kao pogonsko gorivo a ulažu negdje oko 12000 kuna, da bi im bilo lakše da ta vozila svoja i voze. To se stalno zaboravlja. Nisam čuo taj argument od strane Vlade ovdje kada se govorilo o nekim drugim argumentima koji od nekih i stoje. Ali kada se radi o tome da treba sabrati argumente i za jednu i za drugu tezu, onda treba vidjeti koji argumenti pretežu i kud to sve vodi. A da ono što je, žao mi je što nema gospodina Matušića ovdje, da kad je rekao a to je tema današnje, ove točke dnevnog reda da je gospodin Željko zastupnik HNS-a pao s Marsa, jer da kako sad može uopće postavljati taj zahtjev iznesen kroz ovaj prijedlog zaključka Sabora. On nije to podnio sada. On je to podnio, odnosno Klub zastupnika HNS-a 24.6. ali kroz ovo svoje daljnje izlaganje ću pokušati dokazati da je i sad aktualno to što je klub HNS-a predložio. Dakle, plastično možda još nije kroz određena izlaganja bilo jasno onaj vlasnik motornog vozila do 1000 kubika koji dođe na stanicu za tehnički pregled da bi produžio registraciju motornog vozila ako ima pogon na benzin ili pogon na dizel plaća jednu količinu novaca za uporabu javnih cesta, a oni koji imaju pogon na auto plin oni plaćaju 550 kuna više. Znači ovi plaćaju svi skupa 180 kuna, a on još plaća 550 kuna. Oni koji imaju do 1600 kubika 375 kuna, a ovaj plaća još 550 kuna više. Oni koji imaju, koji su vlasnici teretnih vozila ili autobusa plaćaju 2000 kuna više. I tu je problem. Predlaže se da tog nameta ne bude. Kakvo je stanje ja ću kratko u svijetu i Europi. Ponukani globalnim klimatskim promjenama UN i EU utvrdili su novu opsežnu strategiju za smanjenje emisija CO2, a cestovni promet producira 20% CO2 20% CO2 ukupno. Ovo što je o tome donekle govorio državni tajnik Breglec. Nova strategija EU temelji se na smanjenju udjela korištenja goriva fosilnog porijekla. Zelena knjiga koju je gospodin Breglec spominjao o sigurnosti opskrbe energijom iz 2000. godine i od 2000. godine pazite molim vas, postavlja cilj da se do 2020. godine zamijeni 20% konvencionalnog goriva u cestovnom prometu s alternativnim gorivima, prije svega bio gorivima, prirodnim plinom, vodikom. U prijelaznom razdoblju, a to je ovo razdoblje kao efikasna mjera za ostvarivanje globalnih ciljeva na planu zaštite zraka smanjenjem emisije stakleničkih plinova nameće se primjena, dakle nameće se kao rješenje u ovom prijelaznom periodu ukapljenog naftnog plina popularno nazvanog auto plin. Koje su koristi korištenja ukapljenog naftnog plina? Prije svega ekološke koristi. 50% smanjenje ugljičnog monoksida, 405 manje ugljikovodika, 30% manje dušičnih oksida, 20% manje ugljičnog dioksida. Ukupno 50% manje štetnih utjecaja za ozonski omotač. Ekonomske koristi samo neke. Vožnja dvostruko jeftinija. To stimulira naravno da se sve ovo događa. Vozila ne moraju ići na eko test. Vijek trajanja motora 35% duži kao što je gospodin Željko rekao. Kakva je situacija kod nas? Ukratko. INA 2010. planira proizvesti 400000, a 2012. 550000 tona ukapljenog naftnog plina godišnje. Zbog činjenice da propan butan a to je ukapljen naftni plin, odnosno izgara potpuno pa ne dolazi do gubitka goriva u ispušnim plinovima, a nema ni emisije štetnih čestica čestica poput čađe, pepela i sličnog. Europska komisija zemljama članicama propisuje da cijene auto plina nikada ne smiju premašiti 50% cijene najskupljeg motornog goriva. Da se i ta činjenica, dakle to naprosto traži Europska unija od zemalja članica. To primjenjuje i Hrvatska. Pa iako je Vlada lani …/Govornik se ne razumije./… tvrtki specijaliziranoj za poslovanje sa ukapljenim naftnim plinom odobrila povišenje maloprodajne cijene auto plina za 10% litra tog goriva poskupjela je sa 3,05 na 3,335 kuna, te je i dalje ostala dvostruko jeftinija od benzina što je i činjenica. To su prepoznali vozači što dokazuju podaci da je “Proplin“ 2002. godine prodao 11000 kg auto plina, a 2006. 35000 kg što je povećanje od 200%. Procjenjuje se da auto plin u Hrvatskoj danas pogonuje oko 45000 vozila što je 15000 više nego lani. To je ukupno 2 i pol posto vozila. U Hrvatskoj su probijene mnoge prepreke i predrasude, te stvoreni uvjeti za lakši razvoj, te smo po po porastu ukupne potrošnje auto plina na petom mjestu u svijetu, molim vas. To je važna činjenica dosegnuvši 2006. godine oko 35000 tona ili 21% ukupne potrošnje. Broj servisnih radionica za ugradnju auto plinske opreme popeo se na više od 200 prema 28 prije 3 godine, a broj auto punionica od početnih 15 dosegnuo je 150. To je omogućilo otvaranje, nemojte to zaboraviti, više od 2000 radnih mjesta. E nemojte to zaboraviti. INA-na trenutna proizvodnja iznosi 380000 tona godišnje dok se nakon prve faze modernizacije rafinerije 2010. očekuje proizvodnja od oko 400000 tona, a u 2012. to Kao jednu od značajnijih poticajnijih mjera za prelazak na auto plin smatra se oslobađanje od eko testa vozila na pogon plinom što je također dobra mjera i vodi u ovom pravcu koji smo govorili što Svjetska zajednica i inaugurira. No, razvijenije zemlje imaju daleko veće poticaje nego Hrvatska. U Italiji je dodatak za vozila na ukapljen naftni plin u porezu na ceste potpuno ukinut. Tamošnja Vlada prihvaća da 10% svih vozila treba koristiti ukapljeni naftni plin koristiti razlike u poreznim dodacima za ostvarenje tog cilja. Najveći je odskok napravio Hong Kong čija je ministrica okoliša izborila da ugradnja autoplina na žarišnim mjestima i javnom prijevozu postane zakonska obveza. Ubrzo su svi dieselski taxi i gradski autobusi zamijenjeni onima na ukapljenu naftu i plin što je rezultiralo padom koncentracije štetnih plinova i čestica u zraku za 23%. I sad da ne govorim, takvi su slični procesi u Japanu i u Britaniji, i u nekim drugim zemljama. Svi ovi razlozi govore u prilog tezi da treba stimulirati a ne destimulirati korisnike vozila na autoplin jer će se postići nekoliko stvari, postići će se suprotne stvari. Dakle, bit će zagađeniji zrak, bit će nekvalitetni život, imat ćemo smanjen broj radnih mjesta a ono što je čini mi se dosta važno znati mi cijelo vrijeme propagiramo ekologiju kao značajnu činjenicu u razvijanju kvalitete života. Ali kada se pojavi konkretan zahtjev da se to ukomponira u naš svakodnevni život onda izmišljamo što je i prihvaćam dobro za budućnost projekcije. Projekcije dolaze itd. Projekcije su dobro došle, neka budu sveobuhvatne ali danas je na dnevnom redu da se to krene što prije, da se to krene recimo od iduće godine, da se to ukalkulira i u proračun i da se omogući kvalitetniji život zbog toga. Dakle, ekologija košta i to je ono što treba znati. A mislim da se sa malim trudom Vlada može namaknuti ta sredstva, tih 25 milijuna kuna ili možda više ako se procijeni na 30 milijuna da se omogući da se se taj autoplin što više koristi. Zbog toga svega klub SDP-a podržava prijedlog kluba HNS-a da se ovaj pravilnik promijeni u ovom pravcu u kojem sam govorio. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi se za raspravu prijavio uvaženi kolega zastupnik Ivan Hanžek. Izvolite. lijepo. Zatim slijedi rasprava uvaženog kolege Anđelka Mihalić. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče. Ovim Prijedlogom zaključaka o Pravilniku o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih vozila predlagač klub HNS-a očito je s time se mogu složiti imao dobre namjere, štoviše kad se ta problematika sagleda sa stajalište zaštite očuvanja čistog okoliša. Naravno da za to treba postojati niz stimulativnih mjera ali ne smijemo smetnuti sa uma da i vlasnici koje voze automobile na dieselsko gorivo ili benzin kod kupnje goriva plaćaju osim cijene goriva i niz dodataka na gorivo a gdje je sadržaj i određeni financijski dio za razne projekte za očuvanje prirode i čistog okoliša a da ne govorimo i o naknadama koje plaćaju za gradnju cesta i autocesta. To što sam sada sve iznio ne plaća vlasnik vozila na plin već on plaća samo cijenu goriva uvećanu za porez na dodanu vrijednost što je bilo ovdje danas već u nekoliko navrata rečeno. To je jedan od razloga zbog čega vlasnici vozila …/Govornik se ne razumije./… plaćaju prilikom registracije veće iznose cestarina. Nadalje, najveća stimulativna mjera za ugradnju plinskih sustava je svakako cijena plina koja je za vlasnika takvog vozila niža skoro više od polovice cijene benzina ili diesela. Iz podatka koje sam dobio od Županijske uprave za ceste Varaždinske županije vidi se da je ta naknada za uporabu cesta koja se plaća prilikom registracije vozila u strukturi najveća i ona iznosi više od 70% ukupnog prihoda a visina te naknade nije se mijenjala od 2002. godine. Povećanje prihoda od 2004. godine kada je prihod iznosio cirka 35 milijuna županiju, kada je iznosio 42 milijuna 300 tisuća kuna zasnovano je samo na povećanju broja vozila. Sve ostale naknade čine svega 30% u strukturi prihoda a to su naknada za izvanredni prijevoz koja se vrlo rijetko ostvaruje, naknada za prekomjernu uporabu javnih cesta, naknada za korištenje cestovnog zemljišta, naknada za koncesije i sredstva iz općinskog ili gradskog te županijskog i državnog proračuna sudjeluju svega 15 do 17% u ukupnom prihodu a ostvaruje se na bazi sporazuma. I još naknada za financiranje i gradnju i održavanje javnih cesta. Dakle, sve te naknade iznose svega 30% a ova naknada o čemu danas pričamo je 70%. S obzirom da sumiram sve zajedno vidimo da to izdaleka nisu dostatna sredstva za održavanje i gradnju županijskih lokalnih cesta i sigurno nije uputno još smanjivati prihode koji su koliko toliko dostatni za gore navedene aktivnosti jer na kraju i jedna i druga vozila isto koriste i oštećuju cestu rade li ona na benzin, diesel, bio diesel ili na plin. Stoga mi je prihvatljivo mišljenje Vlade Republike Hrvatske o ovom prijedlogu HNS-a i podržat ću mišljenje Vlade Republike Hrvatske. Hvala lijepa. Hvala lijepa kolegi zastupniku. I posljednja prijava za raspravu uvaženi kolega zastupnik Arsen Bauk. Izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem. Gospodine potpredsjedniče. Dakle, prijedlog kluba HNS-a ustvari je vrlo logičan prijedlog. dakle gospodin Nenadić u ime kluba rekao da ne zna odakle bi se moglo nadoknaditi 25 milijuna kuna upravo je predstavnik predlagatelja u svom uvodnom izlaganju i predložio jedno od mogućih rješenja a to je da se umjesto ove kune i 20 što plaćaju ovi koji troše benzin uvede nekakva naknada, dakle ista vrsta nameta pa i na plinsko gorivo i da se tu nađe koje je to moguće rješenje, i dalje će cijena plina biti manja od cijene benzina. Prema tome, vidim gospodin Matušić je dobro slušao ono što mu je odgovaralo ali su prečuli ono šta ide u korist ovoga prijedloga gospodina Vincelja i HNS-a. I apsolutno je logično u svim poslovima kada se radi sa novcima da se ne miješaju kruške i jabuke. Prema tome, ukoliko jer se ova naknada koja se plaća zbog toga šta vozilo koje koristi cestu je troši onda jednako troši neovisno o tome je li li to pogon na plin ili je pogon na benzin. I s druge strane, ovaj dio koji ide iz goriva onda se tu može na neki način naći balans kad bi se htio i kad bi se stvari mogle napraviti logično. Pa evo ja ću podsjetiti. Vlada mora imati politiku, a kad kažem Vlada ne mislim samo u ovom slučaju na Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture nego i na još barem dva ministarstva koja mogu sudjelovati u toj priči a to je Ministarstvo financija i Ministarstvo zaštite okoliša. Pa ako je odluka Vlade da se potiče plin jer je ekološki prihvatljiviji onda bi trebala postojati jedna politika a ovdje postoje dvije ako ne i tri politike. Tako Ministarstvo financija je utvrdilo mjere stimuliranja korisnika potrošnje plina za osobna vozila i nije uvela trošarinu od kunu i 20. A s druge strane Ministarstvo mora uvodi naknadu od 550 kuna za automobile i kombinirane automobile s pogonom na plin odnosno odstupa od politike Vlade. Ili je Ministarstvo financija odstupilo od politike Vlade. Prema tome malo više komunikacije i koordinacije unutar Vlade možda bi pomoglo da se ovo pitanje riješi na jedan pravedan i logičan način. Čak više logičan, a i pravedan. Što se tiče druge stvari dakle logike postoji još jedna nelogična stvar a to je da svi oni koji plate ovu naknadu plate je jednom godišnje neovisno o tome koliko će kilometara prijeći. Ja moram biti ovako malo lokal patriota i kazati da su otočani time oštećeni jer da vi 12 puta dnevno idete od Visa do Komiže gdje ima 10 kilometara a kolegice Marinović na manjim otocima još toliko ne možete toliko pohabati cestu za ovih par stotina kuna koje platite. Prema tome tu smo malo oštećeni, a da bi prešli na kopno morali bi platiti trajektnu kartu koja je ustvari možda za auto čak i veća nego ova naknada. Prema tome i tu bi se isto možda moglo razmisliti o veličini te naknade i te primjedbe sam ustvari čuo od građana. Druga nelogičnost također se odnosi na otočane, na ljude koji stanuju u priobalju ili koji stanuju izvan priobalja a koriste brodice. A to je kad kupite diesel na benzinskoj, stavite ga u brodski motor, ponovo plaćate cestarinu za to što se vozite po moru. Prema tome to je nelogično. Ono što bi bilo logično ako već to tako stoji dakle ako država more i morske putove tretira kao ceste onda bi bilo logično da iz te cestarine se sufinanciraju i trajektne linije pa da onda cijena trajekta za sve građane Republike Hrvatske bude kao cestarina na auto cesti i ovi troškovi benzina na auto cesti za istu udaljenost. Pa onda, velika, nije to neka velika razlika u cijeni. To kad bi se stavilo na papir došlo, neke države to imaju, a može to imati Hrvatska kad su nam već puna usta otoka. Pa podsjetit ću vas jedna povratna karta na liniji Split-Supetar ne za otočane nego za ostale građane košta 256 kuna. To je više od ove slovenske vinjete protiv koje smo svi graknuli. Od ove polugodišnje. To je više od 30 i nešto EUR-a koliko je. Prema tome to se isto može napraviti. Kada bi se dakle to napravilo cijena te karte od Splita do Supetra ne bi bila 126 kuna nego bi bila oko 30 do 35, najviše 40 kuna ovisno o cijeni benzina. Prema tome ja podržavam ovaj prijedlog HNS-a zato što je on logičan a nadam se da će ova Vlada u sklopu svoje skrbi o otocima, imali smo ovaj mjesec i tu raspravu ili u nekoj, ili neka druga vlada u sklopu nekakve druge skrbi, omogućiti da ne samo da otočane povežemo s kopnom primjerenim cijenama trajektnih karata za automobile, dakle govorim za automobile nego da i vama koji dolazite na otok možda jednom ili dva put godišnje omogućimo da to napravite po jednoj puno pristupačnijoj cijeni jer je i nama drago kad vi dođete i kad ostanete što duže. Ostanite, ostanite koliko želite, ovaj, koliko i očekujemo dakle da se u tom smislu u sklopu te skrbi i ta situacija pokuša na taj način riješiti država tretira i ovo plovljenje po moru kao vožnju po cesti kada u toj cijeni goriva plaćamo i naknadu za državne, lokalne i županijske ceste pa neka onda doista imamo i ove plave ceste koje će se financirati iz toga. Zahvaljujem. Hvala lijepo. Državni tajnik gospodin Dražen Breglec. **Breglec, Dražen** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Evo samo nekoliko, nekoliko odgovora na izneseno u raspravi. Najprije nije točka ni možda prilika, ali bilo je rečeno, spomenuto je bilo poticanje razvoja otoka. ne razumije./ … bi ovdje vam ispucao cijeli niz brojeva konkretnih ali više nego ikada upravo posljednjih 5 godina ulagalo se u otoke i ulaže se u otoke i to se naprosto brojkama u jednoj drugoj raspravi može dokazati. Ja sam se javio za raspravu zapravo da bih komentirao i potvrdio da se slažem u svemu što je rekao gospodin Šprem govoreći u ime Kluba SDP-a osim u njegovom zaključku. Sve što je rekao je točno. A rekao je da politika mora voditi, između ostalog je rekao da i politika određene zemlje mora voditi računa o tome da cijena korištenja vozila na plin bude manja od, upola manja, najmanje upola manja od cijene korištenja vozila na benzin ili na dizel. Pa evo tijekom cijele ove godine ta cijena se kretala od sadašnje razlike koja je najmanja, ona je 44% cijene Eurosupera je trenutna cijena auto plina. 30, 35 kuna, 3,35 kuna odnosno trostruko manje cijene kada se cijena približila 10 kuna a i dalje je cijena auto plina bila 3,35. Dakle cijele godine politikom Vlade ako baš i želimo reći nedizanjem cijene auto plina taj se kriterij poštivao i taj je efekt rezultirao povećanjem broja vozila na auto plin sa 35 približno početkom godine na 50 tisuća približno ove godine pa ponovno ću se pozvati na vaš govor i ovih nekoliko tisuća radnih mjesta u toj djelatnosti posljedica je direktna i suzdržanosti o nepodizanju cijena auto plina kada je za to bilo argumenata i kada se je moglo još uvijek zadržati kriterij ispod 50% i ubrati još nekoliko nekoliko milijuna kuna više. Međutim to se nije dogodilo i upravo to je najbolji dokaz da je bila vođena ispravna politika i upravo zbog toga se ja slažem s onime što ste vi rekli. Naravno potpuno obrnuto bi se dogodilo kada bi slušali prijedlog predlagatelja a to je da se u cijenu plina uvede dodatni namet po litri jer bi se tada ovih tankih 44%, približili smo se 50 ugrozilo i možda bi prošlo 50% cijene benzina. Dakle kontradiktorno je i izrečeno kao argumentu zašto treba stimulirati vozila na plin. Kontradiktorno je i politici Europske unije na tom području kada bi se usvojio prijedlog da se u litru, u cijenu litre odnosno da, da, litre plina uvede još dodatan namet. To bi tada vjerojatno prešlo 50%. I na kraju ponovit ću još jedanputa ono što sam rekao uvodno a to je da će Vlada izraditi kompletni dokumenat održiv koji će osigurati takvu cijenu i takav pristup vozilima na plin koji će i dalje biti stimulativan po kriteriju manje od 50% u odnosu na cijenu klasičnih goriva, tekućih dizela i benzinskog goriva ali i ostale mjere u toj strategiji i u tom akcijskom planu koja će na onom mjestu gdje se može stimulirati upravo i daljnji trend povećanja vozila na plin. Hvala lijepa. Hvala lijepo. I na kraju u ime predlagača uvaženi kolega zastupnik Željko Vincelj. Izvolite. Pa evo zaključno u ime kluba Hrvatske narodne stranke. Niti jedan od govornika bili oni iz redova oporbe ili iz rade pa na čelu i sa državnim tajnikom, nisu rekli ništa suprotno na ovu temu. Da vrsta pogonskog goriva ne utječe na oštećenje ceste, a mi ovdje imamo decidirano pravilnik koji uređuje naknadu koja se plaća pri registraciji za uporabu ceste, odnosno oštećenje ceste. Svi automobili da li se oni punili na auto plin, benzin, dizel, imaju četiri ili više kotača, na isti način oštećuju ovu cestu i po ovom pravilniku nemamo pravo uzimati kroz kroz dodatan namet nekima koji koriste drugu vrstu pogonskog goriva. Naravno da država ima i ako misli da treba iskoristiti ovaj mehanizam da kroz cijenu auto plina iznevilira ovu razliku koja postoji u korištenju benzina, odnosno auto plina, ali naravno da prije toga treba odvagnuti i sve one koristi koje potrošnja ovog goriva Interes je Republike Hrvatske da stimulira uvođenje auto plina, jer ga imamo doma i više nego dovoljno. Ne ovisimo o svjetskim oscilacijama i spekulacijama. A po pitanju ovih razlika od 50% unije dosta njih uvozi ukapljeni naftni plin, a imaju tu 50%-tnu razliku, nikakvog razloga da i Republika Hrvatska svojom politikom cijena na tom planu nema tu istu razliku kada ima doma dovoljno i više nego dovoljno tog auto plina. Hvala lijepo. Zaključujem raspravu. Glasovati ćemo kada se za to steknu uvjeti.